Има кворум. Откривам заседанието. Уважаеми колеги, преди началото на пленарното заседание да поздравим нашите сънародници – мюсюлмани, по повод свещения празник Курбан байрам. Да им пожелаем здраве, мир и благоденствие! Този светъл празник е повод да размислим върху ценностите на добротата, състрадателността, толерантността и уважението към другия и отново да изразим волята си всички български граждани да живеем в разбирателство. Честит празник! Господин Цонев, заповядайте и Вие.

Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, днес мюсюлманите в България и по света празнуват един от най-големите мюсюлмански празници Курбан байрам. От името на парламентарната група на „Движението за права и свободи“ поздравявам всички мюсюлмани в България. Курбан байрам е празник на опрощението, празник на милосърдието, празник на укрепване на вярата милосърдието към ближния, милосърдието към себеподобния, взаимопомощта, особено ценни в днешните трудни и сложни времена. Прошката – на днешния ден мюсюлманите искат прошка от по-възрастните, от родителите си, от дядовците, от бабите си, както ние християните искаме прошка преди Великия пост. пост. От името на парламентарната група пожелавам на всички мюсюлмани в България здраве в семейството, да бъдат здрави самите те! Пожелавам им успехи, пожелавам им наистина да бъдат стълбове на помощта, на мира, на стабилността, както винаги са били в нашата обща родина Република България. Да сте живи и здрави! Честит празник, скъпи приятели! Благодаря, господин Цонев. Честит празник още веднъж от всички народни представители в Четиридесет и четвъртото народно събрание! Уважаеми колеги, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам в седмичната Програма за работата на Народното събрание да бъдат бъдат включени следните допълнителни точки: Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране извън избиране членове съгласно § 41 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона

днешната Програма. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения. Вносители: Даниела Дариткова и група народни представители, 29 юли 2020 г. – точка трета в днешната Програма. Законопроект за ратифициране на Споразумението, с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки и да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини с техни производители с цел

Госпожо Василева, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Имам процедурно предложение – да подложите на разделно гласуване предложените от Вас извънредни точки в дневния ред. Това искане е във връзка със следните мотиви: ние няма да подкрепим последната от предложените от Вас извънредни точки в дневния ред: Отчет на приоритетните теми и досиета по време на Хърватското председателство и Шестмесечната програма за приоритетните теми и досиета по време на Германското председателство. Мотивите са свързани с текстовете, произтичащи от чл. 128 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и Процедурните правила към него, приети от нас през месец юли 2018 г., които предполагат предварително оповестяване присъствие на членовете на Европейския парламент в залата по време на обсъжданията и представяне от тяхна страна на становищата на парламентарните групи от Европейския парламент. Смятаме, че темите са важни, и това е необходимо. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Василева.

Благодаря, госпожо Председател. Мотивите за това са, че според нас сега е последната възможност Народното събрание да не наруши отново Конституцията и собствения си Правилник. Правилника за организацията и дейността на Народното събрание изрично е посочено, че дискусията, която предлагаме да бъде реализирана днес, трябва да се прави в началото на всяко председателство. Началото на Германското председателство започна на 1 юли тази година.

Беше поет ангажимент да бъдат проведени разговори тази точка да се предложи в дневния ред. Вчера отново я отхвърлихте, след което ние внесохме ново предложение – подписано, това да стане в днешния дневен ред. Разбира се, мнозинството ще си прецени, но крайно време е да разберете – и оттук едно послание към българските граждани: Европейският съюз не са парите, обещавани от джипките и по по Фейсбук от Брюксел. Европейският съюз са теми, досиета, цели на България, отчет за дейността и съответно планиране на дейностите за следващите шест месеца. Това, което това Народно събрание прави по отношение на българската политика в Европейския съюз, е недопустимо. Вие ще си носите отговорността, но пак казвам, имате последен шанс поне нещо да направим в рамките на тази сесия,

Подлагам на гласуване предложението за точка четвърта: Законопроект за ратифициране на Споразумението, с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки и да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини с техни производители с цел

България –теми и досиета по време на Хърватското председателство на Съвета на Европейския съюз, 1 януари – 30 юни 2020 г. Вносител: Министерският съвет, и Шестмесечната програма с приоритетните на Република България теми и досиета по време на Германското председателство на Съвета на Европейския съюз, 1 юли –

подземните богатства се връща за ново обсъждане. Възложено е на водещата Комисия по енергетика да докладва пред народните представители Указа на президента и мотивите към него.

и кацане на територията на страната с невоенен характер на военнотранспортен самолет с неговия екипаж от състава на Военновъздушните сили на Украйна. Разрешението е в сила за преминаване през въздушното пространство на Република България, в периода от 1 до 6 август 2020 г., включително (общо два полета); - преминаването през въздушното пространство на Република България на самолет с неговия екипаж от състава на Министерството на отбраната на Азербайджанската република. Разрешението е в сила за периода от 4 до 17 август 2020 г., за общо два полета от Испания до Азербайджан. Издадените заповеди са в рамките на компетентността на министъра на отбраната, касаещи преценка на военните параметри на преминаването с оглед отбраната на страната. По въпросите относно експортния контрол и съответствието с международни санкционни режими, България, разрешението за прелитане във въздушното пространство на страната следва да се предостави на заинтересованата държава след положително становище от компетентните в тези области държавни органи Министерството на икономиката и Министерството на външните работи. Уведомленията са постъпили на 30 юли 2020 г. с вх. № 003-09-53 и 54 и са предоставени на Комисията по отбрана. по отбрана. От Националния статистически институт е постъпила информация за: - стопанската конюнктура през юли 2020 г.; - индекси на цените на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността, юни 2020 г. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Колеги, ще направя една процедура. Предлагам законодателната част да продължи до приключването ѝ. Да гласуваме това, за да няма после прекъсване в законодателната ни дейност и веднага след това да започне парламентарният контрол без почивка. Гласуваме Гласуваме удължаване на времето до приключване на законодателната част.

да подложите на гласуване срокът за предложения между първо и второ гласуване по Закона за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 002-01-27, внесен от Министерския съвет на 7 юли 2020 г. и приет на първо гласуване на 29 юли 2020 г., да бъде удължен с още една седмица. Моля, режим на гласуване по така направената процедура от госпожа Александрова.

и обсъди Законопроект за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 054-01-78, внесен от народния представител Пламен Нунев и група народни представител на 28 юли 2020г. На свое заседание, проведено на 29 юли 2020 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи, народния представител Пламен Нунев и група народни представител на 28 юли 2020г. На заседанието присъстваха – от Министерство на вътрешните работи: Христо Терзийски – министър на вътрешните работи, Боряна Цветкова – директор на дирекция „Планиране и управление на бюджета“, Росица Грудева – директор на дирекция „Правнонормативна дейност“, Биляна Стойкова – главен юрисконсулт в отдел „Нормотворческа дейност и право на ЕС“ в дирекция „Правнонормативна дейност“. От името на вносителите Законопроектът бе представен от народния представител Красимир Ципов. В изложението си вносителят отбеляза, че предвид специфичната дейност на Министерството, служители на ненормиран работен ден регулярно полагат труд над установеното работно време в работни дни. Съгласно действащата към момента нормативна уредба положеният труд в работни дни над установеното работно време не представлява извънреден труд, поради което не се компенсира с възнаграждение. Със Законопроекта се предвижда да се определи друг подход, при който всеки труд, положен извън установеното редовно работно време до 70 часа на тримесечен период и 280 часа годишно, да се отчита като извънреден труд и да се компенсира с възнаграждение. Предвиденото изменение регламентира това, че за държавните служители, извън тези с намалено работно време и работещите на смени, да се установи подневно отчитане на работното време. По този начин за държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи ще отпадне компенсирането с допълнителен платен годишен отпуск до 12 дни за положения труд над установеното работно време в работни дни. Освен това компенсирането на положен труд над установеното работно време с допълнителен платен платен годишен отпуск е предпоставка за полагане на друг извънреден труд от служители, които следва да обезпечат дейностите на Министерството. Приемането на тези промени ще доведе и до повишаване на качеството и мотивацията на полагания от служителите на МВР труд. Промяната в чл. 192, ал. 1, т. 2 е свързана с актуализиране на максималните размери на отличията за обявяване на благодарност с парична награда за служителите на МВР, тъй като те са определени с влизането в сила на отменения Закон за Министерството на вътрешните работи през 2006 г. През последните години бюджетът на МВР се увеличи значително в частта му разходи за персонал и това обстоятелство създава условията за приемането на подобни промени. Друг аргумент в подкрепа на внесените предложения е променената среда за сигурност и необходимостта от увеличаване на капацитета на полицията за изпълнение на основните задачи, свързани със защитата на правата и свободите на гражданите, противодействието на престъпността, опазването на обществения ред и пожарната безопасност и защита на населението. Необходимите финансови средства за прилагането на новата нормативна уредба, свързана с изплащането на допълнителното възнаграждение за извънреден труд, са в размер на около 65 млн. лв., от които за възнаграждения 37,4 млн. лв. и дължими осигурителни вноски 27,6 млн. лв., и следва да бъдат допълнително осигурени по бюджета на МВР по бюджетната прогноза за следващите години. По Законопроекта има постъпили положителни становища от Националния съвет за тристранно сътрудничество, Министерство на вътрешните работи и от КНСБ. дискусията взеха участие народните представители Красимир Ципов, Маноил Манев и Росен Малинов. Въз основа на проведеното гласуване Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред със 17 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи,

Заповядайте, господин Иванов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Бих казал, че

Към днешна дата очевидно се оказва наличие на необходимост това нещо да бъде прието в спешен порядък. Всички знаем защо е тази необходимост – защото от един месец служителите на Министерството на вътрешните работи са тук, на улицата, в цялата страна,

намират се в извънредна ситуация, в извънредна обстановка, която налага да бъде заплатен този извънреден труд, който те полагат в момента на улицата в ненормални условия, в жеги, в натиск от тълпата, която протестира навън, и тези хора трябва да бъдат компенсирани по някакъв начин. Това нещо ние сме го говорили, БСП е била последователна в своята политика по отношение кодифицирането на извънредния труд на служителите на Тук мога да кажа, че нашата група ще подкрепи този законопроект, защото това е правилният подход – да бъде записано в закон именно заплащането на извънредния труд на Министерството на вътрешните работи. Друг е въпросът защо до този момент беше отлаган този въпрос. Защо това нещо беше хвърляно в кошчето всеки път, когато се повдигнеше въпросът? Понеже с колеги коментирахме тук, че има желание днес това нещо да бъде минато на две четения, колеги, отсега заявявам от трибуната, че мнението на парламентарната група на БСП е, че подобно нещо бихме подкрепили, ако с редакционна поправка между първо и второ четене в § 5 влизането в сила на Закона бъде записано „от датата на неговото публикуване“. Не от 1 януари 2021 г., защото тези хора имат нужда от компенсация на положения извънреден труд днес, сега, защото те работят в ненормални условия, защото работят под невероятен натиск, защото те изпълняват служебните си задължения в една чрезвичайна обстановка. Направили сте разчети, че разходите за следващата година ще бъдат 65 милиона. Това нещо мисля, че е постижимо, възможно и към днешна дата, както Министерският съвет вчера може да разпределя средства, и вчера стотици милиони, мисля, че няколко десетки милиона, могат да бъдат отпуснати сега и веднага от датата на отпускане на приемането на Закона в сила. Колеги, наистина моля да проявите разум. Ако Вие се съгласите тази редакционна поправка да влезе в сила от датата на приемането на Закона, и тези средства да бъдат изплатени на служителите на Министерството на вътрешните работи, БСП няма да прави предложения между първо и второ четене, за да може това нещо да влезе в сила сега и веднага. В противен случай, считайте го за заявка, че ние ще направим нашите предложения с цел да може да въведем този закон да влезе в сила, колкото се може по-скоро.

защото той излиза от средите на тези хора. Той работеше до вчера с тях на терен, той беше с тях по време на осигуряване на спокойствието на протестите, които се извършват навън срещу управлението и той знае каква е ситуацията. Молбата ни е искрена, ние ще подкрепим този закон, и на цялата ни парламентарна група, той да влезе в сила от датата на неговото обнародване в „Държавен вестник“. Разходите не са толкова големи, но хората го заслужават. Благодаря. В противен случай заявявам, че ще направим

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Министър, темата за полагане на извънредния труд е изключително важна тема не само поради променената среда за сигурност, а и заради това, че от няколко години тя се дискутира, тъй като касае над 13 хиляди служители с полицейски функции и органите по пожарна безопасност и защита на населението. По време на подготовката за Българското председателство в началото на 2018 г. този въпрос беше обсъждан, тъй като и тогава Закона за държавния бюджет за 2018 г. бяха предвидени значителни увеличения на разходите в частта „Персонал“ в бюджета на Министерството на вътрешните работи. Всъщност полагането на извънредния труд е регламентирано в Закона за Министерството на вътрешните работи повече от 10 години и в случая тези около 13 хиляди служители, които ще бъдат заинтересовани от една такава промяна, ще получат допълнително възнаграждение за положения извънреден труд, за това, че те са положили такъв извънреден труд в делнични дни. Към настоящия момент уредбата предвижда те да бъдат компенсирани с допълнителен платен годишен отпуск в размер до 12 дни, когато полагат такъв извънреден труд в делничните дни – от понеделник до петък. Има я обаче и правната възможност да получат такова допълнително възнаграждение за положен извънреден труд, когато са го положили през почивни и празнични дни. Смятаме, че през последните години това значително увеличение на бюджета на Министерството на вътрешните работи в частта „Разходи за персонал“ дава една такава възможност. Внесеният законопроект от нас предвиждаше той да влезе в сила от новия бюджет през следващата година, тъй като, уважаеми народни представители, в момента започна бюджетната процедура. Тези средства трябва да бъдат ясно предвидени в прогнозата, в проекта на бюджета за следващата година, който ще бъде внесен от Министерския съвет наесен. Бихме могли да обсъдим предложението, което направиха от парламентарната група на „БСП за България“, но да сме абсолютно сигурни, че тези средства ще бъдат предвидени, защото Законът за публичните финанси съвсем ясно казва, че промени в частта „Разходи за персонал“ не са възможни в рамките на бюджетната година.

оперативни работници, става дума за разследващи полицаи, става дума за ръководни служители от ниско, средно и високо ниво. Става дума включително и за една малка част от специализираната администрация и смятаме, че този въпрос трябва да бъде решен. И аз призовавам пленарната зала да го подкрепим единодушно, за да може, спазвайки бюджетната процедура, да постигнем бързо решение на този въпрос и по този начин

ако правителството не подаде оставка, тези хора ще работят извънредно! Тогава как ще ги компенсирате с допълнителни дни и как те могат, образно казано, да се възползват от тези дни, при положение че са ангажирани с протестите? Тоест до края на годината правителството не подава оставка и тези хора са ангажирани с протести, те не могат де факто да се възползват от сегашното законодателство. Това ясно показва, че Вие не желаете да помогнете на тези хора. Ако Вие искате наистина, както предлагаме ние от БСП, да вдигнем възнаграждението още от влизането в сила с този закон, това вече е наистина чиста позиция. Тези хора работят извънредно, нека да получат и по-голямо възнаграждение. Аз не виждам какъв е проблемът? Да, говорите за бюджетна процедура. Извинявайте, уважаеми дами и господа, но свидетели сме и вече виждаме как в Министерския съвет започват да ни заливат с постановления, с нови разходи, с най-различни разходи. Един ден приоритет е едно, втори ден приоритет е друго. Само че служителите на МВР все още не са приоритет, а всички гледаме към тях, за да се гарантира спокойствието в държавата. Тоест ако Вие наистина желаете да подпомогнете тези хора, мисля, че предложението, което даваме

Благодаря. Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Ципов, по принцип системата за сигурност в България, част от която е и Министерството на вътрешните работи, е системно недофинансирана и това е от години насетне, и Вие добре го знаете. Вие казахте да задължим правителството, спазвайки бюджетната процедура, да изпълни Закона. Ние точно това искаме, само че ние ще го задължим да го изпълни малко по-рано, даже доста по-рано – половин година по-рано може да го изпълни. Ако Законът влезе в сила сега, може да се направи актуализация на бюджета, както сте го правили много пъти по много други въпроси, и да задължим правителството на практика да изпълни Закона с актуализация на бюджета. Това може да стане сега и веднага, няма нужда да се чака до месец януари 2021 г. Предвидени са средства, има средства в бюджета към настоящия момент, може да стане актуализация на бюджета. Не може в средата на годината да се променят данъчни данъчни закони – визирам ДДС-то на луксозни стоки, защото те не са от първа необходимост – бира и така нататък, а да не може да се актуализира бюджетът, за да се изплатят тези изключително необходими средства на хората от системата на МВР – на държавните служители?! Може да го направите – просто трябва воля, за да го направите сега и веднага. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Попов. Трета реплика – господин Иванов, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Уважаеми господин Ципов, мисля, че ясно се изразих преди малко в своето изказване, че този закон ние ще го подкрепим. Най-важното, което трябва да се случи днес, е този закон да влезе в сила час по-скоро, ама час по-скоро! Защото в противен случай, отхвърляйки го, Вие ще противоречите на самия министър председател – Вашия, господин Бойко Борисов, който не идва тук, който заяви, че ще увеличи заплатите в сектор „Сигурност“ в социалната сфера с 30%. Вие самите знаете, че само след няколко дни, седмици ще има актуализация на бюджета. Какво казвате на тези хора сега в момента, които седят навън и са на тази жега, и ги карате с автобусите от колко областни дирекции идвайте тук, пазете ни, ама в същото време след 1 януари я сме тук, я не сме тук, ще ги вземете парите! Ще подкрепим. В противен случай ще ни принудите да внасяме предложение между първо и второ четене да искаме по-скоро да влезе този закон. Разберете, ние Ви подаваме ръка днес

като не търсим никакви политически дивиденти извън това, което те трябва да получат. Колегата Стойнев беше прав, ако Вие продължавате и протестите срещу правителството продължават. Тези хора и отпуските си не могат да вземат. По-добре сега да ги компенсираме, да получат тези възнаграждения за извънреден труд и те да могат съвестно да изпълняват своите задължения, за да не се стига до стълкновение и да не се стига до ескалация на напрежението в държавата. Всичко е във Вашите ръце, така че, господин Ципов, моля Ви, убедете Вашата група, ако трябва и почивка вземете за консултации, за да можем да вземем правилното решение тук след малко. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Иванов. Господин Ципов, заповядайте за дуплика. Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Министър! Уважаеми господа, които отправихте реплика към мен, нека да Ви обърна внимание, че е добре, че има консенсус в тази зала да се приеме една такава промяна, но нека и да обърна внимание, че това, което казахте, уважаеми господа, не отговаря на истината. Служителите, които са целева група за тази промяна, са служители, които работят на ненормирано работно време и тяхната основна функция не е опазване на обществения ред. Смятам, че трябва да се води такава дискусия, но при положение че съвсем ясно заявихте, че ще направите предложения между първо и второ гласуване по отношение на влизането в сила на този законопроект, в крайна сметка трябва да се съобразим с Вашата воля и да разгледаме Законопроекта по нормалната процедура, която се предвижда в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Да, по всяка вероятност предстои промяна в бюджета за тази година, но тя ще се случи не сега, а след известно време. Правилата обаче по отношение на това какво трябва да се случи като промяна в частта „Разходи за персонал“ на всеки един бюджет – държавен бюджет, ведомствен, бюджет на министерство, са съвсем ясни и прецизни. Следва да се направи сметка това, което е записано в мотивите – колко допълнителни средства ще бъдат необходими, трябва да бъдат изчислени и записани абсолютно акуратно. Приемайки в момента тази промяна, със сигурност ще допуснем грешка и ще лишим и от възможността, която предвижда в Закона, да има компенсация за положен извънреден труд през седмицата от страна на тези служители, които работят при ненормирано работно време. Може да се стигне до там, че да не могат нито да получат средства, нито да използват отпуската, ако приемем този законопроект и влезе в сила веднага. Благодаря, уважаеми господин Ципов. Други изказвания? Господин Попов, заповядайте.

така че тези приказки, че служителите, които в момента са навън под слънцето, щели да вземат компенсация, ако сега приемем този закон – не почиват на действителността. Ние предлагаме и подаваме отново ръка заради тези служители, които достойно изпълняват своя дълг – ако има съгласие в парламентарната група на ГЕРБ, може да се приеме и на две четения днес в пленарната зала с една редакционна поправка, за която тук каза колегата Иванов, че Законът влиза в сила от деня на обнародването му. Няма нищо нелогично в това нещо. След това, когато се стартира бюджетната процедура, бюджетната процедура и актуализацията на бюджета ще има предвид тази промяна, ще е длъжна да има предвид тази промяна. Защото Законът трябва да се изпълнява, той ще е влязъл в сила, публикуван в „Държавен вестник“ и така нататък. Това е нашето предложение

Не виждам. Господин Министър, заповядайте да вземете отношение по Законопроекта. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Искам само да поясня, че промяната се наложи от това не че в момента служителите изпълняват някакви необичайни полицейски действия. Това се наложи от работата ни от 13 март насам. Този извънреден труд, който визираме в момента, нарасна и се вижда, че тенденцията е към увеличаване от работата ни по противодействие на последствията от пандемията COVID-19. (Реплики от е от вчера. Тази ситуация, която предлагаме да се приеме от 1 януари 2021 г. и и с разчетените средства е договорена и с всички синдикати, участващи в Съвета за социално партньорство от всички структури – и структурите на Пожарна безопасност, структурите на Криминална полиция, структурите на Икономическа полиция, структурите на разследващите полицаи и структурите на администрацията. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър. Други изказвания, колеги? Госпожо Янкова, заповядайте за изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, госпожи и господа народни представители! Всички знаете, че в началото на мандата по Ваша инициатива с един член на парламента, който вече не е тук, направихте промяна в закона, така че да се препятстват служителите на МВР за извънредния труд. В моя избирателен район много осъзнати служители на МВР с правата си, които имат по закон, въпреки натиск, заведоха съдебни дела. Имаше спиране на съдебната процедура и съответно след това имаше и допитване по отношение на извънредния труд. Не е вярно, че Вие не знаете колко пари, господин Ципов, са необходими за това. Министърът, който сменихте, знаеше в детайли парите – очакваше това да бъде променено. Сега извънредната ситуация с COVID, протестите и не само това – ехото на всичко това, което е на синдикатите и на търсенето на правата на служителите служителите на МВР, налагат тази промяна и ние ще я подкрепим. Но никакъв не е проблемът да направим една почивка, да се консултирате с министъра на финансите и да направим тази поправка, многократно тя е правена. Затова настоявам, днес и сега, да го направим това.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Янкова, аз съм убеден, че всичко това, което казахте, е истина.

вкара този закон в сила от датата на неговото публикуване. Още повече, аз поне по мой разчет, както се казва „на коляно“, гледайки разходите, необходими за цяла година са 65 милиона, за оставащите пет месеца това не са повече от 30 милиона. Виждаме, че тези средства в момента се дават за какви ли не неща, за какви ли не разходи. Какъв е проблемът ние да погледнем на тези хора наистина като към хора, които изпълняват своите служебни задължения?

Така че, госпожо Янкова, наистина разбирам тези хора, които са завели дела, и сега е единственият шанс тези отношения да бъдат урегулирани. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Иванов. Дуплика няма да има, госпожо Янкова, или ще има? Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, господин Министър! Господин Иванов, прав сте, още повече в доклада, който е внесен, беше редно да има поне оценка за въздействие в най-общия ѝ вид. Ние нямаме такава, а аз съм разговаряла многократно, тъй като имах желание да направя питане, дебат в парламента по тези въпроси. Министър Маринов тогава сподели: „Ние готвим решение, ние имаме възможност, ние имаме и финансов ресурс.“ Имате финансов ресурс и декларирате, че имате уважение, колеги, към служителите на МВР. Така че, господин Иванов, моят отговор към Вас е: въпрос на политическа воля е служителите на МВР не заслужават днес декларативно отношение: „Да, Вие сте прави и имате право, но – през януари!“ Затова ние категорично настояваме и искаме – днес ще подкрепим на второ четене, веднага да направим една почивка, ако трябва, второто четене да бъде след като разгледаме другите законопроекти, но да гласуваме тогава. В противен случай,

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги от БСП, в Комисията нямаше такива изказвания, не говорехте толкова пламенно. Сега изведнъж

Само за тях! Когато ГЕРБ са дошли на власт, три пъти увеличават по 10% заплатите на МВР. Извинявайте, но този извънреден труд и по Ваше време не се плащаше. Вие винаги изпадате в състояние, когато ГЕРБ предлага нещо и някакво решение, започвате да го наслагвате и така да го изкривявате и да обяснявате колко са правилни Вашите действия. Въобще не са правилни в момента. Ние управляваме и сме решили да, ще го направим по правилата, ще стане от Нова година, само за тези, които останаха и на които не им се изплаща такъв труд. Всички останали, така патетично, както ги обявявате оттук – дето ги пече слънцето отвън, нали, и Ви пазят властта, ама те и сега получават тези пари бе, колеги! Това го кажете! И ние това уточняваме – останаха едни, те не са много, но и за тях искаме да го направим. ГЕРБ прави това! Така че не използвайте политически и не обобщавайте за цялата полиция. Полицията и в момента получава тези средства. А това, че сме решили да бъде от Нова година, просто спазваме правилата и така ние сме решили. Има други приоритети. Вие тук не говорите за образование, не говорите за икономика, а се хващате за МВР и популистки говорите върху тази тема. Извинявайте, но не го разбирам. Ако искахте да говорим професионално, трябваше да го направим в Комисията.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Радев, позволете ми една реплика. Не го правите Вие, тези пари не ги дава ГЕРБ! Тези пари са на хората, те са на българските граждани. Не ги давате Вие! Престанете с това: „Аз Ви дадох, аз Ви направих.“ Вие нищо не сте направили. Тези пари са от бюджета на държавата и са от всеки един български гражданин. И недейте да заблуждавате както полицаите, така и всички български граждани, че Вие нещо правите. Единственото нещо, което трябва да направите Вие, е господин министърът сега да отиде при министър-председателя и да му каже, че народните представители му искат оставката. (Оживление в ГЕРБ.) Това може да направите. Всичко друго е прах в очите на хората. Втора реплика – господин Ципов, трета реплика – господин Попов. И господин Иванов искаше – да дадем извънредна четвърта реплика, може в изказване. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми народни представители! Уважаеми господин Радев, нека да напомним, че през 2013 – 2014 г., когато имаше едни други протести, не само че не беше заплащан извънредният труд, а новият Закон за Министерството на вътрешните работи доведе до дефицит от 180 млн. лв.

защото тогава не бяха направили абсолютно никакви разчети до какви разходи ще се стигне с приемането на новия Закон за МВР. И още нещо, господин Радев. Прие се новият закон и общата щатна численост на Министерството на вътрешните работи беше намалена с повече от 5000 човека. Как

вие знаете, че дори министър Маринов имаше запитване към изявения юрист Мръчков. Тук става въпрос за три вида – за тези по служебни правоотношения, за държавните служители, извън много ясно е разписано и ние сме чели и сме в осъзнато политическо поведение. Да, ние знаем, че това не са всички, които ще получат. Но този проблем се знае от 2 – 3 години, даже и повече. Ако трябва да бъдем откровени, министър Йовчев тогава направи промяна и с енергичното отрицание – ще кажа – на тогавашния председател Цветанов ние сме на този хал. Вие знаете това!

Да, парите не ги даваме, естествено. Това Вие много добре го съзнавате, но пак спекулирате. Нали, казвайки така накратко – естествено, тези, които са на власт, те правят разпределението.

И аз това Ви казах – така сме решили, така го правим. Когато някога, може би, дойдете Вие на власт, ако дойдете – тогава Вие го направете по друг начин и ние ще Ви критикуваме! На хората са, разбира се! И последното, за което госпожа Дора Янкова ме предизвика. Да, това не е от вчера, но те много проблеми не са от вчера. Аз няма да казвам сега какво Вие не направихте. Само ще Ви припомня, че когато беше министър Йовчев, той въведе тези компенсации с отпуските. Ето, ние изправяме нещо! Сега е дошъл моментът, ние сме решили, че сега ще го поправим и по този начин, за който Ви казваме – не по незаконен, не по някакъв друг. А на Вас мога да Ви кажа, че съм се наслушал на това. Винаги когато не сте на власт, някой друг да плати сметката – ама ако може, веднага да дадем парите. Е, няма да ги дадем веднага! Те, парите, не са наши, те са общи и ние внимаваме как ги харчим.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! По странен начин текат дебатите – особено в последните изказвания, с едни връщания назад в историята, ще стигнем до 9 септември, до Освободителната война, може би и до създаване на държавата. Това е несериозно, несериозно е и самото законодателно отношение. Уважаеми колеги, преди месец може би – дали има и месец, ние в тази зала след бурни дебати приехме изменение в Закона за МВР. Преди месец! Тогава никой не помисли за тези 13 хиляди човека, никой не помисли за това, че имаме да даваме едни пари или да се дават едни пари, само преди месец никой не помисли за това от коя дата ще се дават или няма да се дават тези пари. Само преди месец! Е, за каква законодателна стабилност говорим в това Народно събрание? Един месец след това, както каза господинът, който се изказа преди мен: „Ние решихме и правим!“ Значи, с „Ние решихме и правим“ – така държавата Защо ли? Как да Ви го обясня? Ако Вие не сте го разбрали, няма никакъв смисъл да Ви го обяснявам. (Реплики Другото, което е, спорният момент какъв е? За първи път Вие получавате, тъй като това е наша позиция от години, подкрепа и подадена ръка един въпрос да се реши. Вместо да кажете благодаря, заедно всички започваме да правим еди-какво си, ние започваме да спорим за едно нещо – дали е по бюджетна процедура или не. Ами хайде пак да се върнем за бирата и за виното. По коя точно бюджетна процедура са те? Или да отворя прозорчето на джипа и да кажа: „Давам Ви 20 милиона!“ Това по коя бюджетна процедура е? Същата тази, която Вие рекламирате. Дайте да решим въпроса тихо, кротко и мирно и тези 13 хиляди човека – не искам да ги изброявам поименно може би както Вие ще искате, да решим този въпрос и веднъж завинаги да се разбере, че когато се касае за полагане на труд, когато се касае за сигурността на държавата, когато се касае за стабилността на държавната система в една или друга степен, ние може да си подадем ръка и да работим. Защото, препращането към 1 януари и тогавашната бюджетна процедура, извинявайте, малко ще се отклоня, но ми звучи като една реплика от един филм: „Тате ще ми купи колело, ама друг път!“

преди време, когато се гледаше Законът за МВР, тогава точно ние направихме предложение за актуализация на заплатите, спомняте си, тук беше единодушно отхвърлено от същите тези колеги, които сега предлагат това нещо, ама да влезе в сила от 1 януари 2021 г. И още нещо, в самия Закон, защото всички говорим за 13 хиляди, 12 хиляди човека, 13 хиляди, но тук е записано: „за държавните служители в МВР извън тези по ал. 2 и работещите на смени се установява подневно отчитане на работното време“. Колко служители според Вас работят на смени в МВР? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Попов. Втора реплика? Не виждам. Заповядайте, господин Малинов, за дуплика. Ще има ли? Не. Добре, благодаря Ви. Други изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване, колеги. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 054-01-78, внесен от Пламен Нунев и група народни представители на 28 юли 2020 г. Гласували

Знаете, че когато Народното събрание е във ваканция, срокове така или иначе не текат. След като този закон влиза в сила според вносителя 2021 г., какво налага да се съкрати срокът на три дни?

ще Ви запозная с Правилата за избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране от Народното събрание: „1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъстват предложените кандидати. 2. Народното събрание изслушва доклада на Комисията по енергетика. 3. Всеки кандидат се представя от вносителя – до две минути. 4. Провеждат се разисквания по кандидатурите по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 5. Народното събрание избира поотделно председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране, двама членове със стаж в областта на енергетиката, един член със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията и един член – икономист. 6. Гласуването е явно чрез компютъризираната система за гласуване. Ако има няколко кандидати за една длъжност, гласуването се извършва по азбучен ред на собствените имена на кандидатите, освен ако Народното събрание реши друго. 7. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати за една длъжност са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за“. 8. Когато никой от кандидатите за съответната длъжност не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“. 9. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите за съответната длъжност не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор. 10. Когато някой от кандидатите се откаже от участие в избора преди гласуване на кандидатурата му от Народното събрание и той е единствен кандидат за длъжността, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор за тази длъжност. 11. Ако няма кандидат за някоя от длъжностите, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор за тази длъжност.“ Заповядайте, господин Николов, да ни запознаете с Доклада на Комисията. ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя процедура за допуск в пленарната зала на следните лица: господин Валентин Терзийски, господин Владко Владимиров, господин Георги Добрев, господин Димитър Кочков, господин Кремен Георгиев и господин Любомир Денчев.

Благодаря, господин Председател. „ДОКЛАД относно изслушване на кандидатите за членове на Комисията за енергийно и водно регулиране На свое редовно заседание, проведено на 21 юли 2020 г., Комисията по енергетика проведе изслушване на предложените кандидати за членове на Комисията за енергийно и водно регулиране по реда на раздел IV от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по енергетика, както и процедурата за избор от Народното събрание, наричани по-нататък „Процедурни правила“. Заседанието беше излъчено в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. началото на заседанието председателят на Комисията по енергетика Валентин Николов отбеляза, че видно от представените документи предложените кандидати отговарят на изискванията на Закона за енергетиката за длъжностите, за които са предложени, и следва да бъдат допуснати до изслушване. За член на Комисията за енергийно и водно регулиране със стаж в областта на икономиката е издигната кандидатурата на господин Любомир Дреков, но впоследствие кандидатът мотивирано се отказва от участие в процедурата. За членове на КЕВР със стаж в областта на енергетиката са издигнати кандидатурите на господин Валентин Терзийски, господин Владко Владимиров, господин Георги Добрев, госпожа Евгения Харитонова и господин Кремен Георгиев. Господин Валентин Терзийски е предложен от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ. Народният представител Валентин Николов представи кандидатурата му за член със стаж в енергетиката, като изложи мотивите за това: господин Терзийски е електроинженер със специалност „Електрически машини и апарати“, като притежава дългогодишен опит в системата на топлоенергетиката. Бил е изпълнителен директор на „Топлофикация – Плевен“ АД. Един от учредителите на Асоциацията на топлофикационните дружества и неин ръководител в периода 2008 – 2011 г., а от февруари 2019 г. е член на Надзорния съвет на „Топлофикация София“. Участвал е при изработването на нормативната уредба в сектор „Енергетика“. Народният представител Валери Симеонов представи като вносител номинацията на господин Владко Владимиров за член на КЕВР със стаж в областта на енергетиката. Господин Владимиров е магистър по технология на минното производство с дългогодишен стаж в областта на енергетиката. Работил е като директор „Технико-икономически въпроси“ в „Мини Марица изток“ ЕАД, град Раднево, като директор „Икономика и финанси“ в „Мини Марица изток“ ЕАД, град Раднево, търговски директор в „Мини Бобов дол“ ЕАД, град Бобов дол и като ръководител „Изпълнение инфраструктурни проекти по „Кераминженеринг“ АД, клон Багренци, град Кюстендил, а от април 2015 г. е член на Комисията за енергийно и водно регулиране. Господин Георги Добрев, предложен от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ беше представен от народния представител Валентин Николов. Господин Добрев е магистър по право от Великотърновския университет. В периода 2003 – 2005 г. е съдружник в адвокатско дружество и работи в областта на гражданското, търговското, административното и облигационното право.

Госпожа Евгения Харитонова, предложена от ПГ на ПП ГЕРБ, беше представена от народния представител Валентин Николов. Той отбеляза, че кандидатът е по професия електроинженер с дългогодишен стаж в областта на енергетиката.

От 2012 г. до месец март 2013 г. е заместник-министър на икономиката и енергетиката. Към момента е член на КЕВР от април 2015 г. Господин Кремен Георгиев, предложен от ПГ на ПП ВОЛЯ, беше представен от народния представител Пламен Христов. Той е магистър със специалност „Физика и технология на полупроводниците“ в гр. Санкт Петербург, Русия. Има дългогодишен професионален опит в енергийния сектор. Започва работа в „Топлофикация – Враца“ ЕАД през 1995 г. Бил е председател на Съвета на директорите на три топлофикационни дружества, „Топлофикация – Враца“ ЕАД, „Топлофикация – Плевен“ ЕАД и „Топлофикация – ВТ“ Велико Търново

За членове на КЕВР със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията е издигната кандидатурата на господин Димитър Кочков от ПГ на БСП. Господин Димитър Кочков беше представен от народния представител Таско Ерменков.

на водите, Българската асоциация по водите, Камарата на инженерите по инвестиционно проектиране. Народен представител в 42-рото Народно събрание, член на Комисията по инвестиционното проектиране. Член на Комисията за енергийно и водно регулиране от април 2015 г. Член на Асоциацията

Комисията по енергетика бяха проведени разисквания по направените предложения за кандидати за членове на КЕВР. Народният представител Таско Ерменков зададе постъпили въпроси от граждански организации

Денчев и господин Георги Добрев който е предложен и представен за член на КЕВР със стаж в областта на енергетиката. Господин Любомир Денчев, предложен от ПГ на БСП и представен от народния представител Жельо Бойчев, е магистър по икономика. Кандидатът е с докторска степен и дългогодишен професионален стаж в сферата на енергетиката. Заемал е висши ръководни постове – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД, „Булгаргаз холдинг“ ЕАД, секретар на работната група по разработването на проект за Енергийна стратегия на Република България до 2030 г. Има множество специализации и публикации в сектор „Природен газ“. Кандидатите за членове на КЕВР представиха в Комисията по енергетика своите концепции за дейността на комисията. представените от кандидатите концепции основно се откроиха следните принципи: баланс между интересите на енергийните дружества и клиентите; равнопоставеност между отделните участници на пазара; стимулиране на развитието на конкурентен енергиен пазар; прозрачност; ефективност; стабилност и неутралност. Направленията за Направленията за развитие на дейността на регулатора са: създаване на ликвиден, прозрачен и интегриран пазар на електроенергия; енергиен преход към чиста енергия; сигурност и диверсификация на доставките на природен газ; въвеждане на специфични национални цели от пакета „Чиста енергия за всички европейци“; въвеждане на утвърден от Европейската комисия Национален план „Климат енергетика“; защита на енергийно уязвимите потребители; осъществяване на регионална свързаност и обединяване на пазарите на едро на енергия; да насърчава, в тясно сътрудничество с регулаторните органи на другите държави членки и с развитието на конкурентен, гъвкав, сигурен и устойчив от екологична гледна точка вътрешен пазар. В Комисията по енергетика бяха проведени разисквания по направените предложения за кандидати за членове на КЕВР. Народният представител Таско Ерменков зададе постъпили въпроси от граждански организации към господин Димитър

поставени въпроси, като каза, че в момента се прави преглед на отчетите на водните дружества и най-късно до месец септември ще бъдат предприети корекции, а европейското финансиране се следи и се отразява при вземане на ценовите решения за ВиК операторите. Съгласно раздел IV, т. 6 от Процедурните правила, председателят на Комисията по енергетика Валентин Николов зададе в резюме постъпилите в комисията въпроси към кандидатите относно изменения в подзаконовата нормативна уредба – Наредба 1 и 5 съответно за регулиране на цените на електрическата и топлинна енергия, за включване на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД в микса на регулиран пазар на електроенергия; за приетата цена на природния газ за месец юли и приетата по-високата прогнозна цена на природния газ като горивна компонента формираща цената на топлинната енергия. Кандидатите отговориха задълбочено и изчерпателно на въпросите. Разясниха защо ТЕЦ „Бобов дол“ е включен в енергийния микс, обясниха откъде идва разликата между двете приети цени на природния газ за месец юли 2020 г. и прогнозната пазарна цена за целия ценови период. Обосноваха измененията в подзаконовата нормативна уредба и изказаха становище относно предстоящи нормативни изменения. След проведеното изслушване Комисията по енергетика установи, че кандидатите отговарят на изискванията на Закона за енергетиката за заемане на съответната длъжност, за която са предложени. Въз основа на изслушването Комисията по енергетика предлага на Народното събрание да разгледа и гласува по реда на раздел V от Процедурните правила кандидатурите на Валентин Терзийски, Владко Владимиров, Георги Добрев, Евгения Харитонова, Кремен Георгиев, Любомир Денчев и Димитър Кочков, за което прилага към Доклада проект на решение за всеки кандидат за съответната длъжност.“

НИКОЛОВ: Господин Председател, искам да обърна внимание, без да чета Правилата, по какъв начин ще протече процедурата. В началото до две минути всеки един от кандидатите трябва да бъде представен.

кандидати за ВиК сектора – той е един кандидат, след това ще бъдат икономистите. Всички ще бъдат представени по азбучен ред, като един кандидат – говорим за господин Георги Добрев – ще се състезава в енергетика и в икономика, тоест той ще бъде гласуван и по двете направления. След представянето на кандидатите има разисквания. След разискванията се четат кандидатите по азбучен ред и за всеки един кандидат се провежда гласуване. гласуване. Избран е този кандидат, който получи най-много гласове. Ако всички кандидати не получат гласове, които са над 50%, то в този случай се провежда ново гласуване за двама от кандидатите, двама от кандидатите, които са получили най-много гласове. Тоест, както енергетиците са четирима кандидати за две места и не получат достатъчно гласове за едното място, се вземат кандидатите с най-много гласове и се провежда ново гласуване.

В началото ще бъдат представени кандидатите, които ще се борят за две места, които са в област „Енергетика“ в Комисията за енергийно и водно регулиране. Това са: господин Валентин Терзийски – кандидат за комисар със стаж в областта на енергетиката, господин Владко Владимиров – кандидат за комисар със стаж в областта на енергетиката, господин Георги Добрев – кандидат за комисар със стаж в областта на енергетиката, и господин Кремен Георгиев – кандидат за комисар със стаж в областта на енергетиката. Понеже започваме с господин Терзийски, аз ще си позволя да го представя. Господин Валентин Терзийски има дългогодишен опит в областта на енергетиката, като доказан и уважаван експерт. През 2008 г. създава Асоциация на топлофикационните дружества и е неин първи

работни групи и обсъждания, касаещи развитието на енергийния сектор в България, така че да отговори на европейските и световни стандарти. Някои от проектите, в които участва, са: 2004 – 2005 г. „Проучване, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на комбиниран цикъл на производство на електрическата и топлинна енергия с инсталирана мощност 2 по 3,12 мегавата електрическа мощност и 2 по 3,5

Всеки може да се запознае в кои проекти е участвал, те са много. Отговаря абсолютно на изискванията за тази длъжност като енергетик в Комисията за енергийно и водно регулиране. Всички документи са прегледани от Комисията и са потвърдени.

останалите отдели в общината. От 2011 г. заема ръководни позиции в общината, където демонстрира административен ръководен потенциал, свързан с различни проекти. В АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД от 2012 г. ръководи, организира, координира и контролира дейността на управление „Търговско“, изразяващо се следното: обобщаване, планиране и анализиране на всички необходими доставки, стоки, услуги и строителството, свързани с дейностите в АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД. Извършване на маркетингови проучвания за осигуряване на информация и актуални цени за потенциалните производители и доставчици. Организиране, провеждане и възлагане на всички обществени поръчки с възложител АЕЦ ЕАД чрез процедури и публични покани в съответствие със Закона за обществени поръчки. Организира сключване на договори с определени за изпълнители участници, проведените процедури за възлагане на обществените поръчки, както и други договори, свързани с дейността, управление, администриране и контрол по изпълнение на всички сключени Към днешния момент е член на Съвета на директорите на: АЕЦ „Козлодуй Нови мощности“ ЕАД и „Южен поток“ АД в България, където участва в ръководството, организацията и контрола на цялостната дейност на дружеството. От месец април 2015 г. и към настоящия момент е директор дирекция „Процедури и административна дейност“ в „Български енергиен холдинг“ ЕАД, като възлага, ръководи и контролира изготвянето на доклади, становища и други документи, свързани с работата на дирекцията във връзка с даването от Съвета на директорите на „Българския енергиен холдинг“ ЕАД разрешение, одобрение или съгласуване като упражняващ правата на едноличен собственик на капитала на дъщерните дружества на БЕХ групата. Предвид и документите, които са приложени и Комисията, която е представена, смята, че той отговаря за длъжността, както на енергетик, така и на икономист. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Николов. Ще помоля, господин Симеонов, да представите кандидатурата на господин Владимиров. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Предлагаме на Вашето внимание кандидатурата за член на Комисията за енергийно и водно регулиране на господин Владко Генчов Владимиров.

От 1986 г. до 1997 г. работи на различни позиции в „Мини Бобов дол“ ЕАД – град Бобов дол. От 1997 г. до 1998 г. е ръководител направление в „Лазарит“ ЕООД – град София. От 1999 г. до 2002 г. е изпълнителен директор на „Авторемонт“ АД – град Дупница. От 2002 г. до 2003 г. заема длъжността търговски директор на „Кераминженеринг“ АД, клон „Багренци“ – град Кюстендил. От 2003 до 2009 г. е директор „Връзки с инвеститорите“ на „Руен Холдинг“ АД – град Кюстендил. От 2010 г. до 2012 г. е директор „Връзки с инвеститорите“ на „Кераминженеринг“ АД, клон „Багренци“ – град Кюстендил. до 2015 г. работи в „Мини Марица-изток“ ЕАД – град Раднево – последователно на следните длъжности: директор „Технико-икономически въпроси“, директор „Икономика и финанси“ и консултант. От месец април 2015 г. до момента е член на специализиран състав „Енергетика“ в КЕВР. Видно от изложеното, господин Владимиров притежава необходимия професионален стаж в областта на енергетиката съобразно чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „а“ във връзка с § 1, т. 59 от Закона за енергетиката. Като член на Комисията, господин Владимиров изпълнява възложените му от Закона задължения при спазване на изискванията за независимост, безпристрастност, професионализъм, почтеност, последователност, публичност и прозрачност. Изложеното ни мотивира да предложим на Вашето внимание кандидатурата на господин Владко Генчов Владимиров за член на Комисията за енергийно и водно регулиране. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Симеонов. От ВОЛЯ кой ще представи кандидатурата на господин Георгиев? Господин Пламен Христов е представил пред Комисията тази кандидатура.

господин Председател, уважаеми народни представители! Предложението на народните представители от парламентарната група на ВОЛЯ – предлагат кандидатурата на Кремен Георгиев, член на Управителния съвет на Фонд „Сигурност електроенергийна система“. Мотивите ни за това представяне за него са следните: господин Кремен Георгиев започва своята кариера в „Топлофикация“ – Враца, през 1995 г. През годините на неговата трудова дейност и кариера поетапно е заемал длъжностите: началник-отдел „Инкасо“; главен инженер; заместник изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на дружеството. Оценявайки възможностите му, кариерното му развитие продължава като изпълнителен директор на едно от големите топлофикационни дружества на територията на страната ни

В подкрепа на това през 2015 г. е предложен и избран за член на управителния съвет на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. През 2019 г. оглавява най-голямото топлофикационно дружества в Република България – „Топлофикация София“ ЕАД. Господин Георгиев има дългогодишен професионален опит в енергийния сектор, който е придобил през цялата си кариера до този момент. Завършва висшето си образование в Санкт Петербург, Русия, през 1995 г., специалност „Физика и технология на полупроводници“ с придобита квалификация магистър. Ръководил е структурно разпределящи предприятия в сектор „Енергетика“. През 2013 г. е избран за енергетик на годината от Българската браншова камара на енергетиците. Като председател на Асоциацията на топлофикационните дружества през 2014 г., Георгиев е участвал в разработването на редица стратегически промени и в дружества, както и множество проекти в публичния и частния сектор, допринасяйки за развитието на енергетиката.

Представеният от мен кандидат се ползва с добро име и репутация в обществото и в сектора. Доказал е с работата си, че не се страхува да поема отговорност и да носи такава вследствие на взети от него решения. С изпълнението на задълженията си на различните длъжности, които е заемал, господин Георгиев е доказал своята компетентност и мотивация за работа. С оглед на изложеното считам, че господин Георгиев притежава необходимия образователен ценз, богат професионален опит, добра публична репутация и морални качества за заемане длъжността – член на КЕВР. Благодаря. За представяне на кандидатурата на господин Димитър Кочков – господин Ерменков.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

представям кандидатурата и предлагаме за член на Комисията за енергийно и водно регулиране със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията да бъде избран господин Димитър Георгиев Кочков. Господин Кочков има завършено образование строителен инженер по водоснабдяване и канализация с отличен успех на държавните изпити. След това има професионална квалификация –мениджър „Организация и управление на бизнеса“. Той е член на Комисията за енергийно и водно регулиране с пълен мандат от 2015 г. до 2020 г. Работи във ВиК сектора от 1991 г. Има дългогодишна дейност като консултант и проектант в областта на питейните и отпадъчните води,

Член е на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране от учредяването ѝ през 2003 г. и до настоящия момент с пълна проектантска правоспособност в секция „Водно строителство“. Член е на Асоциацията на европейските водни регулатори със седалище в Милано от 2015 г. като представител на Република България. От 2017 г. е член на Управителния съвет на Асоциацията и неин вицепрезидент. Участвал е в много международни форуми, конференции в и извън Европа, касаещи регулирането на дейности, свързани с води и отпадъци. Заемал е изборни длъжности, като: общински съветник през 2011 – 2013 г. с участие в комисии по: Екология; Устройство на територията; Областен съвет за развитие; постоянна Комисията по регионална политика и местно самоуправление към Националното сдружение на общините в в Четиридесет и второто народно събрание с участие в Комисията по инвестиционно проектиране, Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси. Добре познава работата на ВиК сектора в страната, както и предизвикателствата, свързани с уеднаквяването на българската регулаторна рамка в съответствие с европейските директиви. Считаме, че като досегашен член на Комисията за енергийно и водно регулиране е имал успешна дейност и ще допринесе за по-нататъшното реализиране на реформи и стратегии в сектора. Посоченото ни дава основание и убедеността да предложим и защитим кандидатурата на господин Димитър Кочков за член на Комисията за енергийно и водно регулиране

Господин Денчев е представен от господин Жельо Бойчев – заповядайте, господин Бойчев. Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Имам удоволствието да представя кандидатурата на господин Любомир Денчев. Той притежава висше икономическо образование, тогава от Висшия институт „Карл Маркс“, сега Университет за национално и световно стопанство. След това придобива докторска степен по икономика към Икономическия институт на Българската академия на науките. Искам да кажа, че господин Денчев притежава десетилетен стаж в системата на българската енергетика. Затова време той е работил по управлението, проучването, проектирането, изграждането и самата експлоатация на едни от най-големите енергийни проекти на Република България. В своята трудова биография той има длъжности от обикновен специалист до изпълнителен директор на едни от най-големите енергийни дружества в Република България. Същевременно е бил член на Управляващия комитет на международни проекти, като Проекта „Набуко“ и Проекта „Бургас – Александруполис“. Бил е координатор на Проекта за енергийна стратегия на Република България в качеството си на съветник към кабинета на вицепремиера на Има поредица от публикации по проблемите на енергийна политика на страната в редица авторитетни издания. Съосновател е на Българска асоциация Природен газ. Всичко това ни дава основание да считаме, че кандидатурата на господин Денчев ще бъде много подходяща, ако получи подкрепа на залата, и се включи в Комисията за енергийно и водно регулиране. Един човек, който в своята досегашна професионална работа е показал, че познава проблемите на енергийния и ВиК сектор и ще бъде полезен с тази своя експертиза и професионализъм

Колеги, има ли изказвания? Не виждам. Закривам разискванията и преминаваме към гласуване.

комисар със стаж в област енергетика. Ще бъдат представени следните кандидатури: господин Валентин Терзийски, господин Владко Владимиров, господин Георги Добрев и господин Кремен Георгиев, които са за тези две места.

Представете следващия проект, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „а“ от Закона за енергетиката РЕШИ: Избира Кремен Владимиров Георгиев за член на Комисията за енергийно и водно регулиране.“

Господин Председател, ако може, да представя, за да изясним: „Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване. Ако има няколко кандидати за една длъжност, гласуването се извършва по азбучен ред на собствените имена на кандидатите, освен ако Народното събрание реши друго. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати за една длъжност са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за“. Когато никой от кандидатите за съответната длъжност не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“.“

двамата ще бъдат подложени на гласуване. Подлагам на гласуване кандидатурата на господин Кремен Георгиев. Гласували

Сега подлагам на гласуване кандидатурата на господин Георги Добрев. Гласували

колегите народни представители, мястото не е заето. След следващо заседание ще подновим процедурата за избор в тази област – енергетик, за предложения, тоест нова процедура ще се осъществи,

Благодаря Ви, господин Председател. Следващото представяне е за кандидат-комисар със стаж в областта на икономиката. Става дума за едно

Комисията за енергийно и водно регулиране. Гласувах „против“ като израз на отношението си към цялата процедура, която започна порочно с промяна на правилата в последния момент преди гласуването за председател. Стигнахме до това, че провалихме – поради отказ на единствения кандидат, избора на председател, сега, в момента проваляме и избор на пълния състав на Комисията, като избираме само един от двамата възможни членове в областта на енергетиката. Не смятам, че това е добрият начин, по който може да се избират членовете на една комисия, която е с огромно обществено значение, от чиито решения зависят и икономически, и социални проблеми. Силно се надявам, че това няма да се получи и в други комисии, които ще избираме, че това няма да стане стил на управление, защото това показва, ако не невъзможност или неумение да се създават проблемите и да се решават тези проблеми, най-малкото поставя съмнението за това дали, по какъв начин и кой ги решава – дали в Народното събрание или някъде извън него. Благодаря Ви.

са господата Владко Владимиров, Димитър Кочков и Георги Добрев. Моля, заповядайте за полагане на клетва. Колеги, моля да станем.

да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!“ (Ръкопляскания.)

На свое извънредно заседание, проведено на 30 юли 2020 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 054-01-80, внесен от Даниела Дариткова и група народни представители на 29 юли 2020 г. На заседанието присъства министърът на здравеопазването професор доктор Костадин Ангелов и заместник-министърът на здравеопазването госпожа Жени Начева. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от доктор Даниела Дариткова, която информира народните представители, че настоящата законодателна инициатива отговаря на необходимостта от финансова подкрепа със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването на лечебните заведения за болнична помощ в страната за гарантиране потребностите на българските граждани от диагностика и лечение при епидемично разпространение на заразна болест. Предложението е в резултат на констатираната, през последните месеци на световна пандемия от COVID-19, нужда от финансова подкрепа със средства от държавния бюджет на усилията на болничните лечебни заведения в страната да посрещнат потребностите на българските граждани от диагностика и лечение на тази заразна болест. Въз основа на натрупания до момента практически опит се установи, че създаването на условия за дейност едва в хода на епидемично разпространение на заразна болест често води до допълнителни предизвикателства и затруднения поради ненавременност на предприетите действия. С цел преодоляване на опасността от затруднения при бъдещо епидемично разпространение на заразна болест, както и при увеличаване разпространението на COVID-19, се наложи изводът за необходимост от подпомагане от страна на държавата на последното ниво на системата – болниците. Имено в тях се концентрира изключително висок по своя интензитет товар от финансова и организационна гледна точка при предоставянето на дейностите по диагностика и лечение на пациенти с COVID-19 и успоредно с това – на пациенти без това заразно заболяване, но с други заразни болести и/или друг вид заболявания. С предлаганите нормативни промени се цели създаването на правна възможност за субсидиране на държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ и на лечебни заведения за болнична помощ с държавно и/или общинско участие в капитала за поддържане готовността на клиники и отделения по инфекциозни болести за оказване на медицинска помощ при епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 или 3 от Закона за здравето, като по този начин се гарантира осигуряването на постоянна готовност на по-голяма част от болниците в страната да поемат диагностиката и лечението на тази болест. Предлага се и всички останали лечебни заведения за болнична помощ също да могат да бъдат субсидирани за поддържане готовността на клиники и отделения по инфекциозни болести за оказване на медицинска помощ при епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 или 3 от Закона за здравето, като се предвижда субсидирането да се извършва само през периода на обявено извънредно положение или на обявена извънредна епидемична обстановка. Предложението произтича от факта, че периодът на обявено извънредно положение или на обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразна болест изисква най-големи усилия за овладяване на болестта и за опазване живота и здравето на гражданите. Предложените изменения и допълнения няма да доведат до въздействие върху държавния бюджет, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 106а, ал. 6 от Закона за лечебните заведения субсидирането на лечебните заведения за болнична помощ се извършва в рамките на средствата за тези дейности по бюджета на Министерството на здравеопазването за съответната календарна година. Доктор Дариткова поясни, че очакваните резултати от прилагането на предлаганата нормативна уредба са свързани с гарантиране готовността на лечебните заведения за болнична помощ за оказване на навременна медицинска помощ при епидемично разпространение на заразни болести на територията на страната и осигуряване на навременна защита здравето на гражданите на Република България. Министърът на здравеопазването професор доктор Костадин Ангелов изрази подкрепа за предлагания законопроект и подчерта, че по този начин ще се гарантира достъпна и своевременна медицинска помощ на населението в условията на епидемично разпространение на заразна болест. В хода на дискусията народните представители поставиха конкретни въпроси във връзка с текстовете на някои от предлаганите разпоредби, като се обединиха около принципното становище, че разглежданите нормативни промени са изключително навременни и следва да бъдат приети във възможно кратки срокове. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за“ 19, без „против“ и 1 „въздържал се“ Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 054-01-80,

„Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения“. „§ 1. В чл. 106а се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 4 думите „и 3“ се заменят с „3 и 5а“. 2. Създава се ал. 5а: ал. 5а: (5а) Извън случаите по ал. 1-5 Министерството на здравеопазването може да субсидира: 1. държавни общински лечебни заведения за болнична помощ и лечебни заведения за болнична помощ в държавно и/или общинско участие в капитала за поддържане готовността на клиники и отделения по инфекциозни болести

през периода на обявено извънредно положение поради епидемично разпространение на заразни болести по чл. 61, ал. 1 или 3 от Закона за здравето или на обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето. 3. В ал. 6 цифрата „5“ се заменя с „5а“. „Заключителни разпоредби“. „§ 2. Министърът на здравеопазването привежда в съответствие с изискванията на този закон наредбата по чл. 106а, ал. 6 в срок до 14 дни от влизането в сила на този закон. § 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“

„ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за ратифициране на Споразумението, с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки и да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини (Advance Purchase Agreement) с техни производители с цел държавите членки да се снабдят с ваксини в борбата с пандемията от COVID-19, № 002-02-12, внесен от Министерския съвет на 30 юли 2020 г. На свое извънредно заседание, проведено на 30 юли 2020 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението, с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки и да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини (Advance Purchase Agreement) с техни производители с цел държавите членки да се снабдят с ваксини в борбата с пандемията от COVID-19, №

Законопроектът за ратификация беше представен от министъра на здравеопазването. Това Споразумение е основата, на която Европейската комисия се упълномощава да сключи от името на участващите държави членки предварителни споразумения за покупка с производители на ваксини, като целта е да се снабдят с ваксини в борбата с пандемията COVID-19 на нивото на Европейския съюз. Участващите държави членки ще придобият дози ваксини от производителите на базата на предварителни споразумения за покупко-продажба, освен ако не е договорено друго. Следователно всички съответни политики за ваксинация остават по преценка на участващите държави членки. Съгласно това Споразумение предварителните споразумения за покупка на равнище Европейски съюз (Advance Purchase Agreement) ще бъдат сключвани с производители на ваксини, когато е необходимо, за да се осигури достъп на кандидатите до ваксина, когато те са успешни. Финансирането на авансовите плащания ще бъде по линия на Инструмента за спешна помощ (ESI) до изчерпване на финансовите ресурси. Включването на Република България към Споразумението не е свързано с поемането на предварителни финансови задължения. Решението за участие в конкретна процедура се взема от националните органи самостоятелно за всеки случай. Предвидена е възможност, даваща право на на участваща държава членка, която не е съгласна със сключването на предварителни споразумения за покупко-продажба, съдържащи задължение за придобиване на дози ваксина или неговите условия, тя да се откаже чрез изрично уведомяване на Комисията в рамките на пет работни дни, след като Комисията е съобщила намерението си за сключване на Advance Purchase С присъединяването към Споразумението участващите държави членки потвърждават участието си в процедурата и се съгласяват да не стартират свои собствени процедури за предварително закупуване на тази ваксина със същите производители. Присъединяването на Република България би осигурило по добър достъп на страната до необходимите ваксини в условия на недостиг. При последната грипна епидемия през 2009 – 2010 г. страната ни бе поставена в неравнопоставено положение за достъп до антивирусни средства и в невъзможност да осигури необходимите количества медикаменти поради ограничен производствен капацитет в световен мащаб, както и поради наличието на дългосрочни споразумения на някои от производителите с държави членки и наложени забрани за продажба преди задоволяване на местния пазар. Народният представител професор Георги Михайлов изрази становище, с което изказа резерви към подписването на това Споразумение и постави въпрос към министъра на здравеопазването каква е необходимостта от предварителното му подписване. Министър Ангелов изтъкна, че всички държави членки ще участват в договарянето на ваксини и че по този начин се гарантира достъпът на страната ни до ваксина, когато такава бъде одобрена и пусната на пазара. При наличие на готова ваксина България ще получи 2 млн. броя от нея, които заявява с подписването на Споразумението. След проведеното обсъждане с 19 гласа „за“, без против и въздържали се Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за ратифициране на Споразумението, с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки и да сключва от тяхно име

за ратифициране на Споразумението, с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки и да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини (Advance Purchase с техни производители с цел държавите членки да се снабдят с ваксини в борбата с пандемията от COVID-19 Член единствен. Ратифицира Споразумението, с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки и да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини (Advance Purchase Agreement) с техни производители с цел държавите членки да се снабдят с ваксини в борбата с пандемията от COVID-19, писмото за присъединяване на Република България, към което е подписано на 23 юли 2020 г.“ на основание чл. 84, ал. 2 от Правилника правя следното предложение за редакционна поправка поради допусната техническа грешка в текста на вносителя. В член единствен думите „писмото за присъединяване на Република България, към което е подписано на 23 юли 2020 г.“ да се заменят с

редакционната поправка. Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Сега подлагам на гласуване наименованието на Закона и член единствен с гласуваната току-що редакционна поправка.

Смятам, че е изключително добър знак последното гласуване в тази пленарна зала да бъде абсолютно единодушно, консенсусно и наистина в интерес на здравето и живота на българските граждани. Пожелавам в новата зала да постигаме същия максимален консенсус,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! По случай свещения празник за мюсюлманите Курбан байрам от името на парламентарната група на ГЕРБ бих искал да поздравя най-сърдечно всички мюсюлмани! По традиция Курбан байрам събира на една трапеза роднини, близки и съседи, за да си поискат прошка един от друг. По-младите изразяват почитта си към възрастните, с което дават пример на децата си за взаимно разбирателство, смирение, милосърдие и вяра в доброто.

заповядайте за декларация от името на група. Колеги, моля да заемете местата си или напуснете залата, за да има ред. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Всеки път, слушайки декларациите и обещанията на колегите от тази трибуна, не спирам да се чудя как не омръзва години наред да се използват едни и същи политически шаблони. От тях не произтича нищо. Говорят се високопарни фрази, но после не се действа. Не правите нищо за народа. На думи сте силни, на дела – точно обратното. В края на този необичаен парламентарен сезон, на първо място, искам от името на ВОЛЯ да благодаря на целия български народ за проявеното търпение и за положените усилия да преминем сплотени през здравната криза. Народът се справя благодарение на себе си, а не на политиците – въпреки политиците. Последните няколко месеца многократно показаха, че ние от ВОЛЯ мислим с няколко крачки напред. Предупреждавахме Ви за много нещо. Първи алармирахме за COVID опасността, но Вие тогава, през месец февруари, се подхилквахте, че „Китай бил далече“. Настоявахме още в началото на месец март за спешна антикризисна програма и за икономически щаб. Такава програма се прави чак сега. С такива темпове на работа е ясно, че резултатите ще са закъснели и не толкова добри, колкото хората очакват. Сега ВОЛЯ прави кампания за безплатни лекарства за деца и ученици до четвърти клас и за пенсионери над 65-годишна възраст. Предвиждаме и 50% намаление на лекарствата за ученици от пети до осми клас. Вече цял месец сме сред хората и имаме събрани над 130 хиляди подписа в подкрепа на тези идеи. В същото време нито един от Вас тук, в парламента, нито един политик извън Народното събрание не изрази позиция по тази толкова наложителна антикризисна мярка. Явно пак трябва да минат месеци – дано не са години, за да стигнете отново до нашето предложение. В този смисъл посланието на ВОЛЯ към парламента остава непроменено: искаме темпо, по-бърза реакция и по-навременни решения. Лятото ще се изниже бързо, предстоят тежка есен и зима. Всеки българин очаква, че държавата ще му помогне да премине по-леко през тази криза. Бизнесът пък очаква прагматични решения, за да не продължават да фалират фирми и да не се уволняват ценни служители. Това са приоритетите за следващите месеци. Не е важно кой политик ще оцелее на поста си, а как народът ще оцелее в тези изпитания. Докато има партии, претендиращи за власт, които са вторачени само във вътрешните си битки, ще има и недоволство. Защото хората Ви изпращат тук не за да си оправяте партийното положение, да не кажа личното, а за да работите за тях всекидневно и с конкретни резултати, както работим ние от ВОЛЯ. Докато има български граждани, които изнемогват, които си броят стотинките за хляб и лекарства, докато млади хора напускат страната, нито един политик не трябва да е доволен от работата си, камо ли да се хвали с някакви измислени резултати, защото нищо друго не е по-важно от здравето, доходите и сигурността на народа ни. Ние от ВОЛЯ ще продължим да Ви напомняме това и да настояваме за работещи и своевременни мерки. От първия ден на този парламент ние призоваваме за единство. Ако тогава ставаше въпрос за политическа култура на първите мъже в държавата, то сега виждаме ескалация на себелюбието. Колко пъти от тази трибуна повтаряхме, че политиците трябва да се водят от дневния ред на обществото, а не обратното. Себелюбието не е добър учител, защото каква сила ти дава една лична победа, едно лично политическо оценяване, ако то е на базата на омраза и агресия между сънародниците ти, а не спечелена битка с картели и корупция? Затова и ние останахме сами на пистата, там, където нашият лидер Веселин Марешки и партия ВОЛЯ водят битки с реалните врагове за стандарта на живот на българите, там, където така наречените големи мъже ги няма. Безплатните лекарства, за които ние настояваме, явно е дребна тема за Вас, нищо че това за някои е повече от половината месечен доход, който може да остава в едно домакинство, затова казвам: на България не ѝ трябват лидери на думи, а на действието. Всеки решава как иска да бъде запомнен в политиката – дали като подстрекател на гражданска война, скрит зад колоните на охраняваните сгради, или като политик, допринесъл в джоба на българина да остават повече пари. Да се бориш с грабежа не е просто лозунг, който да се опитваш да си присвоиш, да се бориш с грабежа и корупцията е действие и цяла България знае кой поведе тази борба с реални мерки. Остават няколко месеца до края на този мандат и нека не ги пропиляваме в излишни междупартийни битки, в празно говорене и празни обещания. Призоваваме Ви към единодействие и разум в името на България и българския народ. Дали този път ще ни чуете, оставам на Вашата съвест и отговорност. Желая Ви здраве и дано наесен в тази зала цари дух на единомислие в името на по-добрия живот на всеки български гражданин.

Писмени отговори от: - министъра на труда и социалната политика Деница Сачева на въпрос от народния представител Елена Пешева; - министъра на околната среда и водите Емил Димитров на въпрос от народния представител Елена Пешева;

Писмени отговори - министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков на въпрос от народните представители Георги Стоилов, Димитър Данчев и Иван Димов Иванов;

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър! Нашето питане е от 8 юли. Беше зададено към министър Ананиев. Естествено Вие като министър ще приемете отговора и може би сте в изгодна ситуация, тъй като касае средства, задължения – досегашният министър стана министър на финансите, така че питането ни е относно политика, политика на правителството за намаляване на задълженията на държавните и общински болници. По една справка от месец ноември 2012 г., в отговор тогава на министър Ананиев до членовете на парламента от БСП, които са членове на Здравната комисия, е видно как се разполагат задълженията за за общинските болници, многопрофилните и за университетските, която показва една устойчивост и едно ненамаляване на задълженията, особено в просрочията. А там са отбелязани също така и задълженията, които са свързани със заеми и други задължения, което означава, че в рамките на трите правителства на Борисов ние имаме сериозни задължения и просрочия за общинските, държавните и университетските болници. И тъй като това все пак е политика, която е развивана в годините, интересува ни: какъв е размерът на задълженията на държавните и общински болници. И в крайна сметка, макар че е на финала управлението – третото правителство на Борисов, каква политика досега се е правила и Вие каква политика възнамерявате да направите в оставащото време за тяхното намаляване? Всички от тази трибуна заявяваме, че искаме здравен модел без задължения на болниците. Не мога да не отбележа и това, че първата Ви пресконференция беше силна, с отношение към болниците, в подкрепа на болниците и на работещите. Дай боже да сте министърът, който да направи промяна. Още повече че сте министър, който идва от реалното управление на болниците, на университетска болница, така че изключително е важно посланието Ви към здравния сектор и към управлението на болниците. Благодаря, госпожо Янкова. Господин Ангелов, заповядайте – пет минути за отговор. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Янкова, госпожо Сидорова и доктор Тасков, уважаеми госпожи и господа народни представители! Един от основните приоритети в Министерството на здравеопазването е предприемането на спешни мерки за стабилизиране на финансовото състояние на лечебните заведения за болнична помощ чрез постигане на по-добро финансово управление и подобряване на контрола в разходването на публичните средства за здравеопазване. С тази цел още от началото на 2018 г. започна разработването и въвеждането на стандарти за финансово управление на болниците, като за държавните болници стандартите бяха въведени през месец май 2018 г. След приемането на Наредба № 5 от 2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ

общите задължения на държавните лечебни заведения за болнична помощ са в размер на 529 млн. 677 хил. лв., от които просрочени са 129 млн. 892 хил. лв. Общите задължения на лечебните заведения с преобладаваща общинска собственост на капитала са в размер на 149 млн. 917 хил. лв., като от тях просрочените са 32 млн. 328 хил. лв. Следва да се подчертае, че пандемията с COVID-19 постави лечебните заведения пред сериозни предизвикателства, включително и финансови. Необходимостта от създаване на условия за изолация и лечение на пациентите с коронавирус и предприетите противоепидемични мерки за овладяване на епидемията от началото на извънредното положение отложиха лечението на редица хронични и други заболявания, които не изискваха спешност. Това от своя страна затрудни болниците да изпълняват планирания обем дейности по клинични пътеки. Отчетеният обем на заплащаните от НЗОК дейности от болниците през първото полугодие на 2020 г. е намалял с близо 16 на сто в сравнение със същия период на 2019 г. През последните месеци усилията на правителството, респективно Министерството на здравеопазването бяха насочени основно към действия в подкрепа на болничната мрежа за справяне с развиващата се епидемична обстановка, включително и механизми за финансиране. Създадоха се условия за финансово подпомагане на болниците за работа в условията на извънредно положение чрез анекс към Националния рамков договор 2020 – 2022 г. Заплащане по одобрената методика за работа при неблагоприятни условия се извършва за месеците, през които на територията на страната със заповед на министъра на здравеопазването са въведени противоепидемични мерки. В Националния рамков договор ясно са разписани правилата, по които се финансират лечебните заведения, като не е предвидено средствата да бъдат възстановявани от лечебните заведения или прихващани от последващи плащания. Към болничния сектор ще бъдат насочени и значителни по размер допълнителни финансови средства от 1 август 2020 г., като по линия на бюджета на Министерството на здравеопазването ще бъдат увеличени средствата по Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения и за критериите и реда за субсидиране на лечебните заведения. Част от средствата ще бъдат за лечебни заведения, които поддържат структури, в които се лекуват пациенти с инфекциозни заболявания, в това число и коронавирус, както и за болниците в отдалечени и труднодостъпни райони, които са основно общински. Предстои от 1 август да бъдат увеличени и цените на клиничните пътеки средно с 10%, което ще даде отражение върху приходите, съответно ще рефлектира и върху задълженията на държавните и общинските болници. Предвид извънредната епидемична обстановка и предстоящите увеличения както на цените на клиничните пътеки, така и на заплащането от Министерството на здравеопазването за дейности извън задължителното здравно осигуряване, по-съществени анализи и изводи за състоянието

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Чухме един добре подготвен и представен от Вас отговор на нашия въпрос. Само че това, което ние не чухме, зад числата и някак си да го кажа, фрагментираните мерки, е цялостната политика, която Вие ще предприемете и ще изпълнявате следващите шест месеца относно бъдещето на общинските и на държавните болници. Защото всичко това, което Вие ни казахте, ни навежда на мисълта, че за момента общинските болници ще получат глътка въздух, ще се намалят може би малко задълженията им, ще получат едни 19 милиона от исканите преди години 50 милиона, но това няма да реши кардиналния им проблем как те да спрат да трупат задължения и как всъщност държавата ще направи цялостната си политика относно общинското здравеопазване. Пределно ясно ни е, че общинските болници нямат икономическия ефект, който трябва да имат, но те пък имат огромния социален ефект, бидейки единственият достъп до здраве за над два милиона души. В тази връзка въпросите ми към Вас са: ще имате ли управленска и политическа воля за промяна, за стартиране на така необходимите реформи в държавното и общинско здравеопазване? Съвсем доскоро Вие бяхте директор на една голяма университетска болница, добре сте запознат с трудностите пред болниците в България: смятате ли, че има непреодолими пречки, заради които се трупат толкова големи задължения и в общинското, и в държавното здравеопазване, и как ще ги преодолеете тези пречки? Благодаря, госпожо Сидорова. Господин Министър, имате три минути за отговор на уточняващите въпроси.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 по отношение на бъдещето на общинските и държавните болници и цялостната политика и какво ще направим по отношение на реформата в държавните и общинските болници в областта на здравеопазването – аз и вчера го заявих. В условия на коронавирус, коронавирус, който е неясно пред какви изпитания ще ни изправи в оставащите месеци до края на годината, е много трудно да се стартират всякакви промени, особено в системата на здравеопазването, която, както знаете, е изключително консервативна като система. Всички онези промени, които, ако бъдат стартирани на фона на световна пандемия от коронавирус, биха създали опасност от липса на организация или разстройване на настроените в момента фини отношения отношения между нас като лечебни заведения, структури в системата на здравеопазването, които през тези месеци бяха синхронизирани, за да можем да

15,00 ч. следобед проведох среща с Националното сдружение на общините, с Управителния съвет и с председателя на Комисията по здравеопазване към Националното сдружение. Заедно с тях с тях стигнахме до консенсус, че тези 19 млн. лв., които до края на годината ще бъдат разпределени за общинските лечебни заведения, алгоритъмът, по който това ще бъде направено, ще бъде консенсусно решение, което те ще предложат, те най-добре знаят като собственици на капитала на тези лечебни заведения къде има най-големи проблеми, които трябва да бъдат решени. От тях очакваме формула за разпределението на тези 19 млн. лв. Получихме и заявени от тях предложения за в областта на здравеопазването, касаещи готвенето в детските кухни, касаещи детското здравеопазване за децата в яслите и детските градини и още много други политики, които да подобрят нивата на здравеопазване в общините, на които са представители кметовете, които бяха вчера. По отношение на големите задължения, това е един изключително сериозен проблем, който от много години ние разискваме. Неговият генезис е много назад във времето. Основна причина за задълженията на лечебните заведения е – всички знаем, недоброто остойностяване на клиничните пътеки. пътеки. Тук има един голям дебат, който е свързан с клинични пътеки, диагностично свързани групи, разликата в едното и другото. В тази посока това, което сме предприели, е нещо, което ще даде глътка въздух, а именно увеличаването на клиничните пътеки средно с 10%. Най-ниско финансираните ще бъдат увеличени с повече, а тези, които са добре финансирани, ще бъдат увеличени с по-малко средства. Знаем, че този ефект ще се усети най-малко в общинските болници и именно затова там увеличихме субсидията по Наредба № 3 с 6 млн. лв. до края на годината. Благодаря Ви.

у нас стои тревогата за големия размер на задълженията, защото в отговора на професор Михайлов през ноември миналата година сумата е по-малка. имаше тогава ангажимент, че ще има воля и политика, а коронавирусът дава възможност за привличане на вниманието на правителството, особено към здравния модел и към болниците – държавни, общински, университетски, под каквато и форма да са, да бъдат солидно укрепени и да се прави политика. По отношение на това, което Вие казвате, и сте прав за стойността на здравните пътеки – през 2009 г. присъствах на кръгла маса, на която тогавашният министър на финансите Дянков каза: „До края на годината ще направя така, че всички пътеки да бъдат на такава стойност, че да няма дефицити и да няма задължения в болниците.“ И виждате коя година сме – 2020 г., и ние реално нямаме в момента Продължава да се говори и не можем да разберем откъде идва съпротивата толкова време пътеките да не са на онези реална стойност, по която да може вътре да няма дефицити в самите болници. И най-добрият мениджър на болница сте, ако Ви е заложено това, болниците си отиват на постоянни дефицити. Второ, обръщаме се към Вас по отношение на общинските болници, вчера сте направили тази среща – поздравление! Опитайте се, особено в изпитанието, на което е поставена държавата, да сте министърът, който подкрепя общинското здравеопазване, тъй като то е социално, то е в отдалечените райони и то да не бъде неглижирано както досега. И не на последно място, искам да се обърна към Вас – Вие ще бъдете министърът, който ще даде решението за функциониране в криза на здравеопазването към възстановителния европейски фонд. Направете така, че това да бъде максимално полезно, и направете така, че този план, който ще предложите за здравната система, да бъде максимално консенсусен, с участието на всички заинтересовани. И най-вече – опитайте се този дебат да го направите консенсусен поне в българския парламент, защото тук и членовете на парламента, и лекарите от нашата група и от всички групи най-много искаме в здравната система да има доверие, особено в условията на СOVID-19. Благодаря. Благодаря, госпожо Янкова. Продължаваме нататък с въпрос от народния представител Валентина Найденова относно наличие на заболели и/или заразоносители с СOVID-19 от Центъра за спешна медицинска помощ в град Русе към 8 юли 2020 г. и мерките, предприемани от Министерството на здравеопазването и Регионалната здравна инспекция – град Русе, за своевременно изследване на персонала. за България): Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! На 30 юни тази година медицинска сестра от Центъра за спешна медицинска помощ – град Русе, е приета за лечение в болница с СOVID-19, като на десет служители на Центъра, контактували с нея, РЗИ – град Русе, разпорежда карантина. Към момента на внасяне на въпроса в Народното събрание оставаше една седмица служителите, поставени под карантина, да се върнат обратно на работа без всички да бъдат изследвани за заразоносителство с СOVID-19. Моят въпрос е следният: колко са заболелите, изследваните и/или заразоносители служители с СOVID-19 от Центъра за спешна медицинска помощ – град Русе, към 8 юли тази година? Какви мерки предприемат Министерство на здравеопазването и РЗИ – град Русе, за своевременно изследване на персонала за СOVID-19

Уважаеми господин Председател, уважаема доктор Найденова, уважаеми госпожи и господа народни представители! На 8 юли сред персонала на ЦСМП – град Русе, е диагностицирана една медицинска сестра с лабораторно потвърдена диагноза СOVID-19. Касае се за жена на 49 години, хоспитализирана на 30 юни 2020 г. в УМБАЛ „Медика“ – Русе, поради оплаквания от болки в гърлото, суха кашлица, фебрилитет до 39 градуса и дискомфорт в гръдната област, датиращи от пет дни преди датата на постъпване в лечебното заведение. В хода на проведеното от РЗИ – Русе, епидемиологично проучване са установени, издирани и оценени според риска контактните лица. Установени са десет души от персонала на ЦСМП – град Русе, които са осъществили пряк незащитен контакт със заболялата. Лицата са поставени под 14-дневна карантина с проследяване на здравословното им състояние, като до нейното приключване няма заболели сред тях. На 9 юли 2020 г. същите са изследвани по метода Полимеразна верижна реакция – са с отрицателен резултат. По отношение на лабораторно изследване за СOVID-19 на останалия персонал на ЦСМП – град Русе, на регионално ниво са предприети действия по поетапно изследване на всички лица с бързи антитялови антигенни тестове. При положителен резултат се провежда допълнително изследване по метода Полимеразна верижна реакция. Общият брой на персонала на ЦСМП – Русе, по представения списък от РЗИ – Русе, е 168 лица. От тях са изследвани 139 души, както следва: с PCR тестове са изследвани 10 лица от персонала, определени като високорискови поради обществен близък незащитен контакт с потвърдения случай. Всички са с отрицателни резултати. С бърз тест за антитела и бърз тест за антигени са изследвани 27 лица – нискорискови, контактни от ЦСМП – град Русе. Всички са с отрицателни резултати. Останалите служители в ЦСМП – Русе, по списъчен състав са 131. От тях изследвани до момента са 102 лица с бързи тестове за антитела. Установено е едно лице с положителен резултат за IgM антитела и същото е изследвано с PCR за СOVID-19. Резултатът е отрицателен. Разпределението на медицинския персонал по филиали е, както следва: от администрация, Русе – общо 16, изследвани – 16; Централа, град Русе – общо 44, изследвани 30; филиал град Бяла – общо 27, изследвани 25; филиал град Сливо поле – общо 14, изследвани 14; филиал град Две могили – общо 14, изследвани 7; филиал град Ветово – общо 16, изследвани 10,

така и в областта и гарантиране непрекъснатост на медицинското обслужване на населението. Благодаря. Уважаеми господин Министър, безспорно е имало проблеми със своевременното изследване, но така или иначе РЗИ – град Русе, са влезли в крак и са направили необходимото както за самия Център, така и за неговите филиали. Поставих този въпрос, целейки не само да получим пълната информация и хората да разберат, че действително за тях са положени грижи, но и затова, че Вие като министър на здравеопазването трябва да продължите тази традиция, за която, откакто ние сме в този парламент, непрекъснато алармираме – за всички грижи, които са необходими за медицинските служители. Аз предполагам, че няма да допуснете, колкото и трудно да е, и каквото и да Ви коства това, лечебно заведение да стане огнище на зараза. Погрижете се за медицинските специалисти. Вие сте принципалът на голяма част от тях. По-изкъсо да държите работодателите да могат своевременно да изпълняват своите задължения, както по изследване, така и по лични предпазни средства и работни облекла.

Уважаеми господин Председател! Уважаема доктор Найденова, да, въпросът, който поставяте, е резонен. Ще положим всички усилия да не допуснем разпространението на заразата сред медицински лица. Основните принципи за това недопускане са именно правилно на личните предпазни средства и на дезинфектантите. Към настоящия момент в държавата има достатъчни количества лични предпазни средства и дезинфектанти, които се разпределят от логистичния щаб под ръководството на господин Николов. Всички регионални здравни инспекции са снабдени с достатъчно количество лични предпазни средства и дезинфектанти. Отправям един апел: ако има лечебно заведение, в което има недостиг, своевременно да се свърже с РЗИ,